poslanika i da možemo da pređemo na rad i raspravu po amandmanima.Danas

kao i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Primili ste izveštaje nadležnih odbora.Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima, saglasno članu 157. stav 3.Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni Gospođo Gojković, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, mi smatramo da ovaj zakon je Narodna skupština Republike Srbije i da je tužilaštvo, pre svega, Republičko javno tužilaštvo, a zatim i viša tužilaštva po Srbiji, su trebali da započnu posao oko utvrđivanja otetih beba, možda je to čak i preciznije nego nestale, od njihovih roditelja, jer je Anketni odbor Narodne skupštine Republike Srbije, koji je formiran 2005. godine 2005. godine i SRS je imala svog predstavnika u tom odboru, dakle, Anketni odbor je u januaru 2006. godine Skupštini podneo izveštaj.U radu Anketnog odbora je nedvosmisleno utvrđeno da je tužilaštvo, u saradnji sa policijskim upravama širom Srbije zataškavalo otmicu beba od njihovih roditelja i u pitanju je očigledno, a prošlo je, evo, skoro dve decenije od kako je Skupština trebala i dala tu inicijativu prema tadašnjoj Vladi, međunarodna trgovina novorođenom decom.Ono što sada karakteriše ovu situaciju je da ste vi reagovali zbog toga što to od vas traže vaši mentori iz EU, samo zbog toga što je 2013. godine doneta presuda, gde jedna majka, Zorica Jovanović, sama je izborila to da se na Evropskom sudu za ljudska prava utvrdi da je njeno dete oteto, odnosno da je nestalo.U ovom trenutku, gospodine ministre, kako kažu članovi Vladine komisije, sasvim otvoreno, poput gospodina Radiše Pavlovića, najveću opstrukciju, da bi se krenulo, što se kaže, sa mrtve tačke, vrši niko drugi nego zamenik Republičkog javnog tužioca Jasmina Kiurski, ako je to pravilno kako se ona preziva, Kiurski.Zagorke

kada su građani sa pravom usplahireni i uznemireni, a zamislite kako je roditeljima ovih otetih, nestalih beba, kada znaju da u Republičkom javnom tužilaštvu zamenik tužioca radi šta hoće, krši njihova prava, iako je formirana ta komisija, mimo poslovnika radi, stavlja pečat tužilaštva na zapisnik o radu komisije.Tako da, gospodine ministre, ovo će ostati ovako sve dok su tužioci takvi.Kasnije ću po amandmanima, konkretno po gradovima, da vam kažem za frapantne slučajeve gde policija i tužilaštvo nisu reagovali pored očiglednih dokaza da su deca

je pod pritiskom argumenata SRS da ovo što pokušavate ovu lakrdiju da predstavite kao neki zakon koji će pomoći nekome da nađe oteto mu i prodato dete uradilo nešto što je zaista skandal nad skandalima.Juče je Vlada Republike Srbije u nekim kasnim popodnevnim satima organizovala nekakav sastanak na kojem su prisustvovali, sad ćete da čujete, da čujete, neka inicijativa za ekonomska i socijalna prava. Niko živi ne zna čime se oni bave, ko su oni. Navodno, oni se bave marginalizovanim i diskriminisanim grupama sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava.Ova gospođa, koja sada stoji gore i zadržava predsednika da ne čuje, toliko prava sebi daje, to je gospođa Tatjana Macura, naprednjacima je ona sad Tanja, od kad se dogovorila da će izaći na izbore, ona je osnovala neku organizaciju koja je takođe bila prisutna sinoć na sastanku. To je neka Beogradska grupa roditelja nestalih beba. Sastanku je prisustvovala i fondacija čiji je predsednik Milan Antonijević, Soroševac, nekadašnji zamenik Nataše Kandić u njenoj fondaciji.Šta su uradili? Zamislite, formirali su neku komisiju, a ta komisija će biti mešovita. Da, i tom sastanku je prisustvovala Tatjana Macura. Od 250 narodnih poslanika Vlada je uprla prstom baš na Tatjanu Macuru da ona prisustvuje tom sastanku. Zauzvrat, Tatjana Macura je povukla svoje amandmane. Evo, malopre smo dobili informaciju u poslaničku grupu.Ovo je zaista skandal nad skandalima. Tatjana Macura se bori protiv ukradenih beba, žena koja je takođe kradljivac. Ona je ukrala mandat. Znate, neko krade bebe, neko mandat, šta je kome pri ruci. I ona ima kredibilitet da ona bude neki lik koji će upravljati odlukama Vlade Republike Srbije i cele Narodne skupštine, što je spremate da izađe na izbore, a podsećam vas da Tatjana Macura i ovi njeni otpadnici koji su oteli mandate ovde u Skupštini kažu da se u Srebrenici desio genocid.Da li je vama to taj reprezentativni deo Narodne skupštine? Svi treba da se stidite ovog zakona, i cela Vlada i svaki narodni poslanik koji za ovu bruku bude glasao.Ovo je velika prevara. Prvo, da vam kažem, ministar Nebojša Stefanović je ovde sedeo, da podsetim javnost, pre svega. Ta Vladina komisija postoji i sada. Mi smo tražili da nam ta Vladina komisija kaže šta je uradila. Ali, u toj komisije je u ime roditelja gospodin Pavlović iz Kragujevca, koji vam očigledno smeta zato što je on puno prisutan u medijima i u medijima govori istinu i ima puno materijala i puno dokaza o otetim bebama. Vas to ne zanima. Vas zanima da u predizbornoj kampanji, između ostalog, možete da kažete da ste rešili problem otetih beba.Pa, ta Tatjana Macura koja je juče učestvovala u Vladi, u svemu ovome, u ovoj lakrdiji, ona je ovde plakala, jer Bože, vi prodajete decu za 10 hiljada evra. Pa, ostalo je i dalje da se deca prodaju za 10 hiljada evra legalno po ovom predlogu zakona.Skandal ste napravili ovim zakonom od početka, a skandal nad skandalima ovo što je Vlada uradila juče. I neka vam služi na čast da ste toliko nisko pali da se zbog izborne kampanje ovako grubo igrate životima ljudi, sudbinama porodica, sudbinama ljudi koji možda jesu oteti ili nisu.Svako ko za ovo glasa

Zahvaljujem, predsedavajuća.Očekivala sam ovakve napade. U najmanju ruku i najmanje što sam očekivala od gospođe Radete jesu ovakve kletve upućene narodnim poslanicima i čitavoj javnosti koja se uključila u rešavanje problema nestalih beba. Neću komentarisati ono što je gospođa navodila u svom izlaganju.To je najblaže rečeno na nivou svake zone sumraka i svako ko zloupotrebljava ovu temu za lične obračune sa narodnim poslanicima i sa javnošću i udruženjima roditelja nestalih beba treba da bude apsolutno sramota.Dakle, još jednom apelujem na sve narodne poslanike, pa i na one koji koji su ostavili svoje amandmane, da dobro poslušaju šta su tačno bili zahtevi roditelja koji su nekoliko dana protestvovali ovde ispred Skupštine, u kom smislu su tražili da se ovaj zakon modifikuje. Dovođenjem čitavog jednog odeljka u ovaj zakon praktično smo dobili sigurnost da će apsolutnom većinom roditelji biti involvirani u proces istraga o njihovoj nestaloj deci.O se u toku današnje rasprave javljati. Javiću se samo po pitanju amandmana koji su juče bili predmet dijaloga između Beogradske grupe roditelja, koju ja nisam osnovala čisto da gospođa bude u toku, jer ona postoji sigurno 19 godina, a ja svoj mandat imam od 2016. godine. Zatim su bile relevantne vladine organizacije koje se bave pitanjem ljudskih prava, predstavnici različitih ministarstava i na kraju, naravno, je organizovala i predsednica Vlade koja ima mandat da ovo pitanje reši u kraćem roku nego što je to nama omogućeno. Hvala. **Maja Gojković** Gospođa Macura ima mandat stranke Dosta je bilo od 2016. godine i ona je taj mandat ukrala zajedno sa još nekoliko njenih poslanika. Nije kletva i nije ni kleveta da je gospođa Macura kradljivac mandata, upoređujemo je sa kradljivcima beba.U političkom životu nema većeg kriminala i nema veće korupcije, i nema nemoralnije stvari nego ukrasti mandat, i to ja mislim svi treba da razumeju. Čak i oni koji su krali mandate shvatili su jednog dana koliko je to bilo pogrešno.Ovde se postavlja drugo pitanje – kako je Tatjana Macura izvučena iz šešira da ona bude ta najzainteresovanija, da ona bude ta čije je mišljenje Vladi Republike Srbije relevantno? Šta radi u ovoj grupi sa Vladom Milan Antonijević, soroševac, sledbenik Nataše Kandić, strani plaćenik, izdajnik? Ima li neko da misli drugačije o tom Milanu Antonijeviću?Čudi Antonijeviću?Čudi me da niste pozvali i onu inicijativu, da nisu pozvali onu inicijativu za mlade, kako se zovu, što organizuju onaj „Mirdita“ „Mirdita“ festival u Beogradu. Vi pravite lakrdiju od ozbiljnih stvari i sada kao Tatjana Macura će mene da uvredi da pomene da sam ja sada izrekla kletve. Ne, izrekla sam celu istinu. Celu istinu sam izrekla, a a ta istina govori o tome da ste vi svi ovim zakonom, da biste udovoljili vašim mentorima iz Evropske unije, koristili sva moguća sredstva, pa makar to sredstvo bilo bilo i Tatjana Macura. O njoj ćemo posebno pričati kada budemo govorili o četvrtoj tački sledeće sednice. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo vam u načelnoj raspravi rekli da ovaj predlog predstavlja legalizaciju trgovine decom i da se ovakvim predlogom zakona neće rasvetliti istina o bebama koje su nestale iz naših porodilišta i smatramo da ovaj zakon, odnosno predlog treba povući iz procedure.Nepostojanja adekvatnih mehanizama za sprovođenje istrage ostavlja roditelje da sami moraju da sprovode istrage i da sami pronalaze načine da dođu do istine i utvrde činjenice o svojoj deci koja su im uzeta, odnosno ukradena iz porodilišta. Država se nije dovoljno uključila ni posvetila ovom problemu, čak je bilo i slučajeva da su sudije koje su se bavile slučajevima nestalih beba bile ometane u istragama.Podsetiću istragama.Podsetiću vas na slučaj istražnog sudije iz Niša koji je istraživao i pokušavao da dođe do istine o nestalim bebama i u okviru svog rada ovaj sudija je utvrdio niz nepodudarnosti, nelogičnosti i prevara koje su ukazivale i dokazivale na to da su živorođena deca proglašavana mrtvorođenim i da su najverovatnije prodavana.U

Zatim, kaže, zato sam od strane raznih rukovodila i državnih organa bio žigosan, govorili su da sam korumpiran samo da me omalovaže,

je naglasio da su posle toga doneli nezakonitu odluku o obustavljanju istrage od strane suda i naveo je primer otmice bebe medicinske sestre iz Niša, za koju kaže da je godinama tu radila, znala je šta se dešava i na kraju je i sama postala žrtva.Ovde se naime radi o organizovanom kriminalu i, nažalost, ovakvim predlogom nećemo nećemo uraditi ništa da se sazna prava istina i još jednom naglašavamo da ovaj zakon treba povući iz procedure, da je ovo samo farsa i da je samo u okviru predizborne kampanje,

Svojim amandmanom na član 1. Predloga zakona predložila sam da se reč „porodilišta“ zameni tekstom „zdravstvene ustanove“. U pitanju je malo tehničko poboljšanje teksta koje bi bilo dobro da prihvatite, ali koje suštinski ne menja činjenicu da je ovaj predlog zakona loš.Naime, kada donosite zakone koji se ne odnose na dobrobit i uređenje društva u celini, već na rešavanje problema jednog specifičnog dela populacije, onda bi bilo dobro da prilikom kreiranja zakonskog rešenja konsultujete predstavnike te ciljne grupe čiji se problem rešava. To u ovom slučaju, nažalost, nije urađeno i vi ste, umesto sa pravim roditeljima, razgovarali sa političarima koji se stavljaju na čelo određenih organizacija kako biste fiktivno odglumili konsenzus, a oni tu svoju uslugu dobro naplatili.Roditelji su očekivali da ovaj predlog zakona omogući i definiše precizne mehanizme za sprovođenje istraga, odnosno za pristupanje bolničkoj dokumentaciji, dokumentacijama lokalnih samouprava i grobalja, kao i mogućnost kreiranje jedinstvene baze DNK profila u kojoj bi svoje podatke mogli da ostave, kako roditelji, tako i lica za koja se sumnja da su nestala deca i sva ostala zainteresovana lica.Samim lica.Samim tim što Predlog zakona predviđa mogućnost naplate štete, sudovima je ostavljena mogućnost da izbegnu sprovođenje komplikovanih i zastarelih istraga. Mi smatramo da je ovo rešenje monstruozno, bez da raspravljamo o tome koliki je iznos naknade štete predviđen, jer jedino što roditelji žele jeste mogućnost da se povežu sa svojom decom, a vi im tu mogućnost ovim predlogom zakona, nažalost, niste ostavili. Hvala vam.

član 2. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Vlada je prihvatila amandman, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Na

Dame i gospodo narodni poslanici, još jednom smo svedoci na koji način vladajuća većina ponižava Narodnu skupštinu Republike Srbije i, znate, pre nekog vremena napali su gospođu Malušić kada je rekla da se u Skupštini ne usvajaju zakoni, već da se oni tu samo izglasavaju. Sada se suštinski vidi da je ona bila u pravu

smo raspravljali o jednom Predlogu zakona u načelu, ukazali smo vam na mnoge nelogičnosti, ukazali smo na to da ne postoji posebno telo u skladu sa presudom Međunarodnom suda za ljudska prava u Strazburu.Kada smo ukazivali na sve to što niste uradili dobro, vi ste tada govorili da mi kritikujemo zato što smo opozicija, zato što smo maliciozni, kako je taj predlog najbolji mogući u ovom trenutku itd.Veoma brzo, ni 48 sati kasnije, pokazalo se da smo još jednom bili u pravu da zakon zaista jeste loš, da zakon neće rešiti probleme koje treba da reši i vi ste pribegli nečemu što ja ne znam ni kako bih nazvao, jer do danas nismo imali takve primere u praski.Umesto da se raspravlja o ovim amandmanima ovde, umesto da se govori o tome u Narodnoj skupštini Republike Srbije, vi ste po ne znam kom principu doveli neke nevladine organizacije, Fond za humanitarno pravo Nataše Kandić, doveli Tatjanu Macuru, Anu Brnabić i jednu izabranu grupu roditelja, ne znam po kom ste to principu odabrali baš to jedno udruženje, i suštinski menjate zakon. Ako se zakon suštinski menja, onda minimum pristojnosti nalaže da povučete postojeći, da ponovo predate noviju proceduru i da krenemo ponovo od načelne rasprave, da imamo mogućnost da amandmanski utičemo i na ta rešenja koja ste predložili vi vi preko noći, a bukvalno je to bilo i preko noći.Dobro bi bilo da predlagač i svi oni koji su do juče branili zakon i tvrdili kako je idealan, kako bolji ne može, da nam sada objasne koji su to razlozi bili što se u ovom trenutku i to na ovaj skandalozan način ovako menja zakon. član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su Gorica Gajić i Vesna Nikolić Vukajlović.Da li neko želi reč?Reč ima Pošto je SNS i vladajuća koalicija, pošto su oni tvorci neba i zemlje, pošto oni zaustavljaju i puštaju kišu, pošto oni mogu da izazovu pomračenje sunca, pomračenje meseca i sve ostalo njihovi doktori i nauka su uveli jedan novi sistem vrednosti u ovoj zemlji i taj novi sistem vrednosti u ovoj zemlji treba specijalno da se analizira, specijalno svetski stručnjaci bi trebali ovaj sistem vrednosti da stave u u ozbiljno razmatranje.U ovom sistemu vrednosti za ove četiri godine od kako smo u ovom sazivu, vi ste odradili mnogo dobre stvari za zemlju Srbiju, kako kolektivno tako i za svakog građanina pojedinačno. Tako da ste u minimalnu rade o zakonu i od nje napravili maksimalnu cenu rada,

tako ste Zakonom o poreklu imovine abolirali sve one koji istinski treba da odgovaraju za krađu i propast ove zemlje, oni su sada vama vaši savetnici, tako ste borce pretvorili u socijalu, jer socijala je nešto veća nego 7.000 dinara, a borcima ste dali 7.000 dinara, tako ste migrante pretvorili u radnike, a naše radnike pretvarate u iseljenike, tako ste naš budžet budžet koji se puni od poreskih obveznika otvorili i dali strancima i to zovete stranim direktnim investicijama. Tako da ste vi odradili nešto što nema nigde na svetu i ono što treba ozbiljno da se stavi u analizu i da, kažem, svetski stručnjaci o ovome ozbiljno razmatraju.Ono što je najcrnje jeste, pošto niste imali odakle da prepišete, ovo ste sve isprepisivali iz EU i ovo je cena evropskog puta svi ovi zakoni koje sam sada nabrojala sam sada nabrojala i SRS četiri godine govori o ovim zakonima da ne dodiruju javnost u pravom smislu, da prave veliku štetu građanima i vama to nije vredelo pričati, vi ste otišli korak dalje i na kraju ste odredili cenu novorođenog deteta u Srbiji. Znači, cena novorođenog deteta od 1970. do 2013. godine, dali ste i to đuture odokativno, od 1.000 do 10.000 evra zavisno kobajagi od duševnog bola,

svim građanima koji nisu pripadnici vašeg režima ne samo po 10.000 evra nego mnogo više za duševnu bol za život u Srbiji, jer stvarno život u Srbiji boli, a ovaj zakon da povučete iz procedure.

Odbor za ustavno pitanje i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, amandman SRS na član 5. Predloga zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, u kome sam tražio brisanje pomenutog člana, jer smatram da se amandmanom skreće pažnja da se predlogom, a kasnije kada bude donesen, i zakonom neće rešiti problemi koji su u javnosti prisutni i više decenija.Naime, ovaj zakon tretira probleme koji su se dešavali još u SFRJ, pre nekoliko decenija, ova problematika nije nova, niti je bila kada je tretirana, odnosno obrađivana od strane države. Konačno se krenulo sa mrtve tačke, ali to malo znači ukoliko se ne uključe svi oni činioci koji su neizostavni za rešavanje ovog problema.Videli smo veliki broj udruženja roditelja koji su ostali bez dece na ovaj ili onaj način, a i oni da su solidarni i složni po istoj muci i bolu, svako ima priču za sebe, što državi apsolutno odgovara.Poslužiću

dana.Najgore je bilo 1961. godine kada je zabeleženo čak 80 umrlih beba na hiljadu rođenih. Da se malo vratimo u Srbiju, 2001. godine smrtnost je bila 30 beba na hiljadu rođenih, posle čega je palo na šest beba. Ovi podaci govore da su u masovno i ove nečasne rabote falsifikovanja umrlica bili uključeni i rukovodeći kadrovi bolnica, lekari, glavne sestre i matična služba. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, ako postoji neki zakon koji toliko duboko zadire u jednu društvenu problematiku onda je to svakako današnji Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.Kao što se vidi iz ovog glomaznog naslova nazire se teška, bolna i glomazna problematika koju ovaj zakon treba da reši i odmah da kažem da se to neće desiti. Naime, više decenija se čekalo na ovaj zakon i mnogo je vode proteklo Savom i Dunavom.Možete

mnoštvu transparenata koje sam kod roditelja koji potražuju svoju decu, jedan mi je posebno zavredeo pažnju na kome piše – istražite, a ne isplatite. Što jasno govori koliko je tim ljudima stalo da se upravo sazna istina o njihovoj deci.Lično smatram da ne postoji nijedan normalan čovek koji se ne saoseća sa bolom ovih ljudi. Čuli smo i ovde u načelnoj raspravi dosta izliva emotivnih, ko god je i sa bilo kojim motivom učestvovao u krađi dece, neću da izgovorim šta zaslužuje.Rekao sam na početku da ovo nije problem od juče, ovo se dešavalo ovo se dešavalo još za vreme SFRJ, pre više decenija. Tako da je teško, šta više nemoguće da se utvrdi prava istina i motivi.Činjenica da je zakon čekao dve godine u Narodnoj skupštini, znači da je čekao povoljan tajminig, a to su izbori koji treba da se održe u aprilu 2020. godine. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, upravo su stigli pred nas poslanike, amandmani koje predlaže Vlada Srbije i da bi bila potpuna konfuzija, kada je u pitanju ova tema i kada je u pitanja ova oblast, Vlada je dala svoj maksimalni doprinos.Vlada u konsultacijama sa nevladinim organizacijama donosi, odnosno predlaže amandmane da se formira komisija. Kada bi izbrojali koliko je to komisija formirano od strane parlamenta, Vlade, gotovo da je malo onih koji bi tačan broj rekli.Mi smo vam ovde više puta naglasili, komisija koja je formirana, na čijem čelu je bila doktorka Živodarka Dacin je prikupila sve relevantne podatke. To je 2006. godine bilo. Ti podaci su bukvalno nestali iz javnosti, nadam se da još postoje neki tragovi. Svaki slučaj je obrađen.To je žena koja je zajedno sa, nažalost preminulim dr Nedeljkovićem, radila studiozno na tome i mi smo vam ovde i u načelnoj raspravi rekli da treba da se formira komisija. Komisija koja će i stručno obraditi to, a i komisija koja će saslušati i obraditi svaki slučaj ako to može uopšte i ako je prikladno da se kaže da su ovo slučajevu. Ovu su sudbine. Ovo je nešto što se desilo u ranijem periodu i ne vidimo razloga zašto bi ovaj sastav Vlade ili ovaj sastav parlamenta bežao od toga da se studiozno radi na ovome, tako što će se formirati komisija.Međutim, Vlada je, da bi premostila sve ove probleme koji su se u međuvremenu u javnosti pojavili, pogotovo ova nadoknada koja se predviđa za roditelje čija deca su nestala, ne može da se utvrdi, Vlada je našla jedno dežurno privremeno rešenje i to rešenje u suštini možda ne bi bilo loše, ali je sumnja nas radikala zato su umešane nevladine organizacije.Kakva je ovo država? Kakva je ovo Vlada? Kakva je to izvršna vlast kad vam sve određuju nevladine organizacije? Vama NALET, nevladina organizacija, neko udruženje fantoma, predlaže zakone. Vama udruženja koja nemaju reprezentativnost predlažu amandmane.Pa, da li ste vi svesni, da će proći mandati, proći će sve, ostaju tragovi, ostaju tragovi kao jedan deo sramote tereta koji ćete nositi. Niste svojom glavom razmišljali, što bi narod rekao, nego su vam nevladina organizacije servirale neka rešenja.

Zar je trebalo da se desi to da se donese presuda u tom sudu, pa da vi dođete na ideju da bi moglo to zakonom da se izdefiniše. Stvarno čovek ne može da poveruje i čemu ta tvrdoglavost kada su u pitanju predlozi SRS.Ne radi se ovde o političkom nadgornjavanju, ovde se radi o pokušaju rešavanja problema i sudbina mnogih porodica. Veliki broj tih slučajeva je u psihi ljudi koji su u jednom trenutku imali bebu, nestala je ta beba, nije im objašnjeno kako i na koji način je nestala, da li je sahranjena, da li je mrtva ili je prodata, što postoje realne sumnje,

Zahvaljujem gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 9. Predloga zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.Amandmanom sam tražio brisanje navedenog člana zakona. Ovaj problem nije od juče i on se provlači već decenijama. Zbog onoga što se dešavalo u ovoj oblasti, niko ne krivi aktuelnu vlasti, međutim, kao da ova vlast ima neodoljivu potrebu da rešava nešto što do sada niko nije rešio. Ne vidim u tome ništa loše, ali jednostavno se mora znati da ima stvari za čije se rešenje zakasnilo.Smatram da bi ova vlast trebala da vodi računa samo o tome da se takvi slučajevi ne dešavaju u njenom mandatu, a šta je bilo pre 30, 40 godina, to je sada nemoguće utvrditi.Ovako, čini mi se da je opet u pitanju samo marketingški trik pred izbornu kampanju. Ružno je nekome ko je na ovakav način ostao bez novorođenog deteta davati lažnu nadu da će se stvari rešiti. Zato smatram se sa ovim stvarima mora vrlo oprezno postupati kako zakon ne bi naneo više štete nego koristi.Ovaj zakon je loš i treba da povući iz procedure. To je stav SRS. Hvala. **Veroljub

poverljivosti. Smatram da je postupak zaista o ovako osetljivom pitanju nešto što podrazumeva da javnost neka šira treba da bude

što sam datum podnošenja predloga zakona od same Vlade Srbije odmah demantuje. Negde dve godine ovakav predlog zakona stoji u proceduri. Zaista je bilo dovoljno vremena da učinimo sve da se taj zakon poboljša i da bude iole prihvatljiv za sve zainteresovane strane u ovom postupku. Ne možemo da kažemo da postoji samo jedna strana zainteresovana u ovom postupku, nego je za to sigurno, interes za rešavanje ovako teškog pitanja ima i država Srbija.Ovi

po bolnicama u Jugoslaviji tadašnjoj dešavale za vreme režima Tita, i onda niko nije uspeo da reši taj težak problem, pa nije ni period vladanja Slobodana Miloševića, pa onda nije ni Koštuničina Vlada itd, itd.Da vas podsetim, naravno da država ima kontinuitet i bez obzira ko je krivac za ono što se dešavalo, računi se ispostavljaju onima koji su sada na vlasti voljom građana Srbije i normalno je da Vlada čini sve, bez obzira ko je na čelu te Vlade, da reši neki problem koji ni malo nije lak i ni malo nije jednostavan, kao što je problem nestalih beba o kojima sada razgovaramo.Moram da kažem, ovaj parlament, ne ovaj saziv, nego ovaj parlament je imao anketni odbor. Pre neki dan smo čuli da treba da osnujemo novi anketni odbor, danas smo čuli da anketni odbori ne rešavaju sve. Hajde smislite šta zaista želite. Želite novi anketni odbor, ili ne želite novi anketni odbor. Svakako, Vlada će imati na tom nivou neku komisiju, ali ja kažem, moramo da shvatimo da Vlada i parlament nisu isto i da mi imamo prava ako hoćemo da stvaramo još jednu komisiju anketnu, to nije nikakav problem za novi saziv, ako budu razmišljali jednako kao što razmišlja nas nekoliko.Da li je to potrebno? Ne znam.

Ne znam kojoj političkoj stranci je pripadala, ali Živodarka Dacin i kolege, vidim da je povremeno učestvovao jedan od poslanika iz Srpske radikalne stranke, jer ja sam taj izveštaj pročitala. Nikada paušalno ne govorim o nečemu kada se javim ovde, nego ga pročitam. U tom anketnom odboru povremeno je učestvovao i jedan poslanik, a tu je iz aktuelnog i sada saziva, a bio je i 2006. godine, ali nije bitno.Hoću da kažem ono što je poenta, nije poenta ko je učestvovao, ko nije učestvovao i ko je potpisao, ko nije potpisao izveštaj, da je to javan dokument. Kako sam ga dobila ja, ako se malo potrudite, svako može da ga dobije, da uzme, da pročita i ja to preporučujem i toj novoj komisiji koja će se osnivati na nivou Vlade da svakako uzmu u obzir i rezultate ovog anketnog odbora. A svim zainteresovanima, evo i javnosti, broj tog dokumenta, Izveštaja Anketnog odbora radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji,

da nije nestalo. Iz ovoga može da se pročita i da se koristi.Postoje mnogobrojna svedočenja. Dobar nekakav polazni osnov, ali, kao što vidite, to je toliko komplikovana i teška materija da od sedamdesetih godina do 2020. godine nisu napravljeni napravljeni veliki pomaci od Tita pa sve do dana današnjeg.Postoji presuda Suda za ljudska prava, odnosi se na slučaj Zorice Jovanović i time je napravljen presedan. Znači, nešto što nas sada obavezuje, to nije celokupna ova materija Predloga zakona, ali nas obavezuje da donesemo zakon i da postupimo po presudi Suda za ljudska prava. Ako hoćemo pravnu državu,

je uneto u ovaj predlog zakona. To ne znači da mora neko da primi taj i da uzme novac. To je samo nešto što je presuđeno u slučaju Zorice Jovanović i napravljen je presedan da taj sud smatra, a mi smo ozbiljna država i mi i dobre i loše presude, i slagali se i ne slagali se, moramo da sprovodimo presude koje donose sudovi, a odnose se na Republiku Srbiju.Kako sprovodimo raznorazne arbitraže koje uopšte nisu povoljne za Srbiju? Da li je našom krivicom, krivicom nekih ministara u prošlosti, kakve su sporazume i ugovore potpisivali, sve to ide sada na račun Republike Srbije. Videli ste da u budžetu postoje ozbiljne stavke koje se odnose na isplate, naknade štete po izgubljenim sporovima. Tu je bilo diskusije kada smo usvajali sud, zašto su te stavke tako velike. Eto, država mora da plaća nečije krupne greške iz prošlosti.Tako da, vrlo je važno da da kažemo da nije ovaj zakon donet na brzinu, a šta ćete sporije od dve godine, da ovo nisu, zbog javnosti ovo govorim, ovo nisu neki slučajevi gde je juče, prekjuče, prošle godine, pre dve godine, pre pet godina se nešto tako strašno desilo kod nas, nego da su to slučajevi iz davnih 70-tih, 80-tih i verovatno postoji i neki ih 90-tih godina. Ne mogu da tvrdima da se takva pojava ne dešava negde danas. Nemamo presudu, nemamo nikakav dokaz ni za šta. Nemojte da svi mi komentarišemo nešto iz novina ili iz nečijih tvrdnji.Hajde malo, ipak se bavim pravnim poslom, moram malo da da podvučem crtu i da kažem dajte da učinimo da se dokaže nešto. Zato treba koristiti sva dokumenta, evo kažem, potrudila sam se sve da odštampam. Koga interesuje može da kopira, može sam to da uradi i da se od nečega krene ako se tvrdi da je ovo izveštaj koji će nam pomoći da sve otkrijemo, ali ne verujem od 2006. godine, onda znači niko nije hteo da postupi po izveštaju iz 2006. godine.

Službenici? Nemojte molim vas da službenike pitamo za nešto, uostalom službenici su kod nas u državi ne prikosnoveni, a mi se menjamo. Tako da bi odgovornost morali prihvatili ipak morali prihvatili ipak političari onog doba da ništa nisu uradili.Evo, sad je neko tu ko hoće da proguta svaku groznu žabu da bi nešto uradili, da bi stvarno nešto uradili. Anketni odbor je imao 24 slučaja roditelja onog doba i time su se bavili. Sada ćemo možda videti. Ali, kažem, moram da kažem, uz svo poštovanje ministra Dragana Jočića, kao dobrog ministra unutrašnjih poslova, on recimo nije hteo da se odazove ni na jedan poziv tog anketnog odbora, ni na jedan jedini poziv.Znači, imali smo jednu kariku u lancu vrlo bitnu koja nije htela da učestvuje u tome. Roditelji su iznosili svoje

da ustanovi. Matične knjige su isto vođene kako su vođene u to doba i išlo se na postupak usvajanja i mislim da je to jedan od najtežih postupaka, jer tu postoje neke stvari koje isključuju neku širu javnost radi zaštite dece i porodice koje su usvojile decu. Da li su usvojile tu decu to je za nas nepoznanica. Nemoj da budemo tračari neki koji samo pričamo ono što smo videli u novinama i na filmovima, nego hajde da se držimo činjenice, podataka kojih ima.Kažem, većina spornih slučajeva po ovom izveštaju datiraju od Tita do početka vlasti Slobodana Miloševića 1990. godine. Radi se o deci koja su umrla u porodilištima i nikakva detaljna obrazloženja uzroka smrti ne postoje. To je ono što je utvrđeno, a nije tu ništa presuđeno.

Važno je to u ovom slučaju uraditi. Zašto bi se neko bojao toga, samo je važno dobro paziti da otklanjanje instituta zastarelosti ne ugrozi pravni poredak jedne države, pa da se u budućnosti kada imamo neke nove dileme, neke nove probleme, ne omogućava stalno da se nešto retroaktivno rešava. U ovom slučaju u redu, jer, zaista, nemoguće je da zastari potraga za decom koja su nestala.To se uradilo u ime porodica koje tragaju za svojom nestalom decom, ali i u ime onih imaju sumnju u stvari čija su oni deca. deca. Samo u tom smislu. Preporučeno je ovim izveštajem da se donese leks specijalis. Od 2006. godine nikome nije palo napamet da donese leks specijalis. vam kažem 2006. godine, ajde da vidimo. Ja sam se naslušala konferencija za štampu od uvaženih poslanika koji su u ono vreme bili na vlasti i tu moram da apostrofiram poslanicu Aleksandru Jerkov, ne mislim ništa loše o njoj, dapače, ali to što lakoća kojom se neko obazire na velike probleme koje mora da rešava ova garnitura vlasti mene često zapanjuje.Godine su njeni bili na vlasti, pa što nije držala konferencije za štampu i iznela neki leks specijalis koji bi usvajali, ne znam, Koštunica i Mirko Cvetković i Boris Tadić i svi oni u čije se ideje danas zaklinje. Pa i Nenad Čanak kome je pripadala i ne znam već kome jeste kome nije. Zašto nije? Ona sada stoji da drži konferencije za štampu i čita nam lekcije kako nešto treba uraditi i kako to treba uraditi, onda ne dođe ovde u salu, ne uloži ni jedan amandman i ne pomogne nam.Postoje neke teme koje su važnije od politike, a tema nestalih beba je važnija od politike. Tu treba svi zajedno da radimo na tome.

Šta je ona učinila u ono vreme kada su njeni vladali, jer ovaj problem nije nastao od 2012. godine dolaskom na vlast SNS i predsednika Aleksandra Vučića. Ali ćemo ga rešiti korak po korak. I ovo je prvi korak i tako treba shvatiti. Hvala svim poslanicima koji su ozbiljno učestvovali, koji su podnosili amandmane došli smo do nekog rešenja koje će iole zadovoljiti sve involvirane strane u ovom slučaju. Hvala.

Pa, ne znam kako to pokušavate da nam zabranite da govorimo i da kažete, ako se pomene stranka, da poslanik nema pravo na repliku kao zamenika predsednika poslaničke grupe, ali dobro, uvodite vi razna pravila, pa nije ništa čudno.Prvo da se razrešimo nekoliko stvari. Ovde je bilo govora šta je poenta vraćanja na taj izveštaj Anketnog odbora koji izgleda ništa nije valjao. da je taj Anketni odbor konstatovao da je podneto više od 750 krivičnih prijava. Više od pola krivičnih prijava je odbačeno zbog zastarelosti. Da vi stvarno hoćete da se ovaj postupak završava u skladu sa zakonom, onda biste vi ovo kvalifikovali na jedini mogući način i tada ne bi bilo zastarelosti, jer ovo jeste međunarodna trgovina ljudima.U ovo su ozbiljno umešane strane obaveštajne službe. Dokaz tome jeste i ovo da je sinoć u Vladi prevladalo mišljenje Soroševe fondacije za otvoreno pravo i Milana Antonijevića. Trebali da podsećam da je Milan Antonijević bio sav srećan i da je nedavno objavio da je on lično učestvovao u izradi zakona na osnovu koga je Koštunica oslobodio šiptarske teroriste među kojima je bio i Aljbin Kurti. Za neku godinu će se hvaliti i da je učestvovao u donošenju ovog zakona koji slobodno može da se nazove zakon o zataškavanju kraće beba.Pitamo, gde to piše gde ste menjali zakon, koji ste zakon menjali, gde piše da u ovim slučajevima nije nastupila zastarelost. To što neko kaže, ne možemo dozvoliti da ovde nastupi zastarelost, ne znači ništa. To mora da piše. Mi vam kažemo na koji način. U pitanju je međunarodna trgovina bebama. Međunarodna trgovina ljudima.Vi pokušavate da to prikrijete i onda kažete, ne donosite zakon na brzinu, jer on stoji u fioci, sada će Arsić reći, nije u fioci nego okačen na ofinger, da stoji dve godine. Pa, može on da stoji sedam godina, ali vi ga donosite u poslednjem sekundu kad ste već morali da ga donesete. Kako opravdavate to da je Tatjana Macura koju sad forsirate, čak je zovete i zvanično, Tanja, govoreći kao narodni poslanici, kako je ona to izvučena iz šešira da ona bude neko ko je u Vladi Republike Srbije juče formirao neke nove amandmane. Šta je nju nateralo, šta je nju motivisalo da prekjuče ovde plače i kaže, ne sme se dozvoliti da se deca prodaju za deset hiljada evra i tražila da se svi članovi brišu, da danas povuče te amandmane. Pa, da li vi mislite da smo mi naivni?Ovo što radite, ne rešava problem. Ovim se legalizuje krađa beba. Ovim se zataškava krađa beba, što je najvažnije. Pitali smo ministra, Nebojšu Stefanovića šta je ta komisija uradila, jer je i on član te komisije. Šta ste uradili sa Jasminom Kiurski koja je član te komisije, koja je zamenik javnog tužioca, koja je na svoju ruku menjala pravilnik te komisije i tim pravilnikom zabranila da pojedinačno ljudi, pa i roditelji kojima su osnovano sumnjaju bebe ukradene, da mogu samostalno da učestvuju u radu, odnosno da mogu sami da preduzimaju određene radnje. To je ukinula kada je ovaj Radiša Pavlović otišao i u Kraljevu u frižideru našao trideset i nešto leševa beba, na kojima postoje neka imena. Ne daju da se izvrši DNK analiza. U Nemačkoj se zna koliko ima, odnosno da ima najviše dece ukradene iz Srbije u Nemačkoj i tamo prodane. Oni tamo ne daju da se vrši DNK analiza. Momak sam hoće, insistira da mu urade DNK analizu, prihvatio je, jasno mu je da nije dete roditelja koji žive u Nemačkoj, ali ne da, obaveštajne službe ne daju. Srbija je i dalje nažalost legalno mesto za prodaju i kroz onaj zakon porodični, gde dozvoljavate navodno usvajanje dece, a pogotovo na ovaj način. Hvala

9.Član 9. odnosi se na načelo poverljivosti i u njegovom stavu 4. je definisano da se u postupku, u kome se utvrđuju činjenice o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, primenjuju propisi koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti, tajnosti podataka, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.Mi smo našim amandmanom predložili izmenu stava 4, a naš predlog je da se posle teči „tajnost podataka“ stavlja tačka, a ostatak teksta se briše.Dakle, suština našeg amandmanskog rešenja je da materija u ovom zakonu mora biti regulisana u skladu sa osnovnim Zakonom o zaštiti podataka o o ličnosti.Poslanička grupa SRS smatra da su ljudi na koje se ovaj Predlog zakona odnosi, previše propatili od trenutka rođenja i nestanka dece, pa sve do danas. smatramo i da nisu bili zaštićeni u toj svojoj borbi za dokazivanje istine.Za

oni koji su još uvek živi.Rešenje je da se ovakve stvari nikad više ne ponove ni jednoj porodici.Rešenje je da se dobiju odgovori na pitanje – ko je svih ovih godina pružao podršku lekarima i medicinskim tehničarima, u njihovim monstruoznim radnjama?Da li su njihovi saučesnici u centrima za socijalni rad i policiji? Nestanci nisu mogli da se sprovode samo od strane lekara i medicinskih tehničara, pa se zato nameću ova pitanja, pa je zato potrebno da se primenom ovog zakona dođe do odgovora. Hvala.

poslanika, kolega iz SRS i ja stvarno ne mogu, naravno, barem, evo, sa ovom konkretnom jednom, pre toga ne mogu da kažem da tu nema dosta, za mene, uverljivih razloga, argumenata i bojazni ili sumnji, nazovimo to kako hoćemo, u pogledu toga šta se dešavalo, ima mnogo, nažalost, ili primera ili indicija da su se dešavale mnoge strašne i ružne stvari.Niko ovde ne prebacuje, ili ja mislim da niko nema nameru da prebaci sada aktuelnoj vlasti da je ona kriva za to, naravno, pa ni prethodnima, ali su se stvarno mnogo strašne i ružne stvari dešavale.Možda ne toliko masovno i, nadam se, ne toliko masovno kao što se ponekad stiče utisak, ali svakako više nego dovoljno da budemo vrlo šokirani i zabrinuti i ogorčeni kao pojedinci i kao društvo.Zato ja razumem ovu povišenu temperaturu, u vezi sa donošenjem ovog zakona.Dakle, svaka sumnja i bojazan da njegovo donošenje, koje ja podržavam, u principu i u načelu, da ono pomaže zataškavanju slučajeva ili tome da se neki od ovih zločinaca, najtežih zločinaca.Ja to smatram jednim od najtežih zločina u pojedinim situacijama za koje, kažem, postoje sumnje da su se zbilja dogodile, dakle, da će se izvući i da će biti amnestirani i gurnuti pod tepih. Onda je to ono što motiviše, ja tako shvatam, kolege koje problematizuju rešenja iz ovog zakona.Dakle, ja ne kažem da to tome vodi, ali prosto treba razumeti i tu potpuno razumljivu i ljudsku i kako god hoćete brigu da se to ne dogodi.Zato sam rekao da će za moj stav biti odlučujuće mišljenje udruženja roditelja. Videli smo da su neka imala rezerve, neka su prihvatila i prvi nacrt rešenja, neka od tih udruženja, sad u međuvremenu još jedno važno i bitno udruženje je, koliko sam shvatio, podržalo ove dopunske amandmane. Tako da je to, da kažem, korak još u dobrom pravcu.Stvar je osetljiva, delikatna, nije, kažem, politički ni dnevno politički, ne sme da bude, ne verujem da sad neko tu žigoše i da ima nameru da optuži bilo koga da je, govorim iz vlasti, niti one, ne znam, 2006. godine, niti ove sada, da je zataškavala stvar, ali da je posledica bila zataškavanje, objektivna posledica.Da se to dogodilo, to je činjenica i da nažalost niko, a vi me ispratite ako grešim, niko, slovima niko, nije odgovarao za slučajeve kakvih je svakako bilo i koji su svakako zastrašujući.Dakle, meni je samo važno da ovaj zakon, ne može on garantovati da će se ti slučajevi rešiti, ali mi je bitno da barem ne zatvori vrata, da ti slučajevi budu u budućnosti rešavani, a nikada se ne zna.Evo, posle par decenija se izgleda sad konačno razrešava ubistvo, slučaj ubistva bivšeg švedskog premijera Palmea, kako vidimo. Tako će možda i neko od ovih slučajeva, možda pred kraj života, pred smrt progovori, proradi savest, progovori neki čuvar, portir, akušer, babica, lekar. Svašta se može dogoditi.Dakle, samo je bitno da rešenja iz ovog zakona ne sprečavaju ili ne zatvaraju mogućnost da se do istine dođe, a da ne garantuju tu istinu to je već potpuno jasno.Dakle, jasno.Dakle, ja podržavam ovaj amandman, a istovremeno, kažem, pohvaljujem i ove napore koji su činjeni da se nađe u poslednji čas da se nađe prihvatljivo rešenje i za roditelje. Hvala.

gde mislim da je zaključak, opšti zaključak bio taj da je ova vlast prva koja je smogla hrabrosti, snage i bila odlučna da reši ovaj višedecenijski problem.Sa druge strane, u diskusiji je bilo takođe pomenuto da su neka udruženja za predloženi zakon, neka udruženja nisu. Sada imamo situaciju da ovim amandmanskim izmenama, praktično većina udruženja ili praktično sva udruženja su za predloženi zakon, jer je u amandmanima predloženo i formiranje komisije koja će biti sastavljena i od strane roditelja koji će imati većinu, dakle, devet članova i od strane predstavnika Vlade, koji će imati šest članova.Dakle, suštinsko pitanje se ovde sada postavlja, vezano za diskusije koje slušam, čiji interes se sada štiti.Ako su roditelji za ovaj zakon, ako su roditelji koji sumnjaju da su im deca nestala, prihvatili da ovim amandmanskim izmenama se popravi zakon i praktično upotpuni ovo ovo zakonsko rešenje, čije interese sada bilo ko štiti?Dakle, mislim da je Vlada Republike Srbije, u ovom slučaju premijerka Brnabić, napravila jednu zaista odličnu stvar, jedan iskorak u smislu dolaska do istine, što je svakako bio i predlog ovog zakona, koji je bio samo prva stepenica u toj zakonskoj proceduri.Sa druge strane, mi ćemo imati sutra donet ovaj zakonski akt i na bazi celokupnog rada Komisije, koja će se formirati, govorim sada o novom amandmanskom rešenju, koje će imati obavezu da prikuplja relevantne dokaze i da dodatno opskrbi sudstvo, odnosno sudije, u sudskim procesima, određenim informacijama, mi ćemo imati kompletno zaokruženo rešenje.Suštinska stvar je, dakle, da na rešenje.Suštinska stvar je, dakle, da na ovaj način ova vlast rešava sve one probleme koji su se decenijama nagomilavali. U ovom slučaju, to su i ovi problemi, koji su najosetljiviji i najmučniji, dakle, problemi, nestale, dece. Hvala.

u vidu da smo na Odboru za pravosuđe, kao i Odboru za zakonodavstvo i ustavna pitanja, ocenili amandmane i to odborske amandmane kao jako korisne, a samim tim i kvalitativno poboljšavaju zakon o kome raspravljamo, nesumnjivo je da konačno dobijamo jedan tekst predloga zakona koji će u punom kapacitetu zadovoljiti sve interese, prevashodno interese onih na koje se odnosi.Dakle, odnosi.Dakle, sve intervencije koje su činili do sada roditelji, sve intervencije koje su išle u pravcu da se izvrše određene korekcije kako bi se što više približio zakon potrebama roditelja koji bukvalno istražuju sve ono što se vezuje za, kako da kažemo, nestale bebe sa jedne strane, a sa druge strane, za ispitivanje okolnosti koje su uticale da se ti nemili događaji dese, sada imamo sadržane u amandmanima o kojima i raspravljamo i koje sam siguran da treba usvojiti.Ono što je jako važno istaći da današnje kritike koje su iznete, čak čak i ove amandmane i predloženi tekst zakona, svakako nemaju utemeljenje više su populističkog karaktera i imaju samo za cilj jednu vrstu političkog marketinga, što je legitimno pravo. Mi socijalisti i ja protiv toga apsolutno nemamo ništa.Naravno, s druge strane, ono što je jako važno za građane Republike Srbije, jeste činjenica da sada imamo jedan kompletan, ali bukvalno sveobuhvatan, normiran i to jako dobro normiran Predlog zakona, gde se daje legitimacija za pokretanje postupka i onima koji tu legitimaciju do sada nisu imali, a to su lica koja sumnjaju u svoje poreklo.Dakle, do sada u predlogu zakona tu legitimaciju predlagača nije predlagač normirao. Sada je predlagač to prihvatio, što je jako dobro. Zaštitnik građana, takođe, ima istu legitimaciju, legitimaciju predlagača pokretanja postupka. Lično smatram, s obzirom na nadležnosti i Zaštitnika građana, da i u tom pravcu treba podržati ovaj predlog zakona.Što se tiče novih činjenica i novih okolnosti koje treba da budu razlog za pokretanje postupka, nakon pravnosnažnog rešenja kojim je konstatovano da ne može da se utvrdi status nestalog deteta, mislim da je to već bilo normirano i definisano drugim zakonima. Konkretno, Zakon o parničnom postupku, pravnici to znaju, poznaju jedan pravni institut, zove se „beneficium novorum“ odnosno nove činjenice i nove okolnosti, koje ukoliko se pojave predstavljaju i razlog i uslov da se ponovo pokrene postupak, odnosno da se sve ono što nije moglo da se utvrdi ispita u prethodnom postupku sada učini, što je jako dobro.Međutim, ono što bi možda pravnički trebalo da se okarakteriše i kao suvišno, to je već bilo i sadržano u drugim zakonima, Zakonu o parničnom postupku, jer Zakon o parničnom postupku koji je komplementaran sa ovim zakonom kada je u pitanju procedura.Međutim nije ni u kom slučaju toliko bitno da bi opterećivalo i ovaj predlog zakona. Lično mislim da može takva norma da se prihvati iako je Zakon o parničnom postupku već tu situaciju obradio.Na kraju, kada su u pitanju obaveze sudova, da dostavljaju podatke komisiji koja će moći da bude formirana na osnovu Predloga zakona o kome danas raspravljamo, mislim da tu treba biti oprezan i u nekim kasnijim, eventualno, okolnostima koje se dese prilikom praktične primene ovog zakona, da se vodi računa o tome da se ovo ni u kom slučaju ne reflektuje na sudove, kao neka vrsta pritiska na sud, jer sudovi generalno nisu ni u kakvoj obavezi da bilo kome pružaju bilo kakve podatke, osim onoga što je definisano odredbama Zakona o zaštiti podataka ili pristupu podataka, o čemu odlučuje poverenik.Tako da, u ovom delu kada je u pitanju odnos komisije prema pravosuđu moramo imati u vidu da kvalifikacija obaveza sudova, jer tako piše, nije dobra kvalifikacija i da bi je kasnije trebalo drugačije tumačiti ili na neki način, čak i menjati u nekom budućem periodu, jer sudovi takvu obavezu nemaju niti po Ustavu smeju tako nešto da rade.Prema tome, mislim da bi trebalo daleko obazrivije pristupiti ovom odnosu pravosuđa prema budućoj komisiji koja će biti svakako sastavljena iz različitih struktura civilnog sektora roditelja i mnogih drugih koji ovu komisiju mogu da sačinjavaju, naravno, po strukturi, ali odnos komisije i suda ne može biti supremacija nad sudom.Zahvaljujem.

i da je on u pravu. Ja ne bih imao nikakvih dilema, ja bih vrlo rado, kao što sam i najavio, glasao za ovaj zakon, kao što ću verovatno i na kraju glasati.Gospodine Laketiću, ne, nisu sva udruženja roditeljska podržala ove dopune i nove amandmane. Podržala je jedna važna, velika, značajna Beogradska grupa roditelja i to je važna činjenice, a to je jedna od najstarijih, ako se ne varam, udruženja, verovatno i najveće i to je taj pomak u dobrom pravcu, u pravcu kompromisa i konsenzusa o kojem su ovde govorili i za koji smo se zalagali, ili bar dobar deo nas poslanika ovde.Drugo, nezavisno od stava jedne roditeljske grupe, dakle nisu sve, budimo precizni tu i pošteni, nisu sve grupe, ali ja mislim da su ova ova dopunska rešenja dobra. Između ostalog, to je potvrda kako je potrebno često malo spustiti loptu, razmisliti, potražiti, naći rešenja koja ako ne zadovoljavaju sve, ali barem najveći broj ljudi i zainteresovanih strana. To se ovde pokazalo. Tako da su za mene lično, nezavisno od stava roditeljskih udruženja ova dopunska rešenja dobra, prihvatljiva i u dobrom pravcu.Dakle, to nije sporno i to treba pošteno reći i uz neku, kako bih rekao, ogradu, a koju takođe moramo pomenuti, da je ova hitnja koja postoji sada, verovatno posledica i činjenica da će Savet Evrope početkom marta razmatrati to pitanje i da je vrlo poželjno da se kaže da je Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o nestalim bebama. Dakle, da je regulisala tu materiju posle više godina koliko nije regulisana.Ja, verovatno time tumačim, jednim delom i želju plus zbog toga što je kraj, tj. što se bliži kraj rada ovog saziva parlamenta, da se taj zakon usvoji. I trud je pokazan i kamo sreće da je sličan trud i pokazujem na nekim drugim situacijama kada smo bez ovoliko takta, brige i sa žurbom usvajali neka zakonska rešenja.Tako da je to svakako u dobrom pravcu rešenje, treba samo naglasiti da to nipošto ne bi smelo da vodi zataškavanju strašnog zločina gde je očajno bilo krađe i otmica, kad nazovemo to kako hoćemo, beba iz naših porodilišta i trgovine ljudima, odnosno trgovine bebama, što je još strašnije, mada je svaka trgovina ljudima strašna.I komisija strašna.I komisija je značajna. Promena sastava komisije je predložena, takođe nešto što je u dobrom pravcu i da će predstavnici roditeljskih udruženja navodno tu imati većinu, tj. nije navodno, tako je u ovom rešenju i predloženo.Dakle, to su pozitivne i dobre mere. Po mom subjektivnom sudu taj predlog zaslužuje da bude usvojen, ali samo preciznosti radi, nisu sva udruženja prihvatila ali jeste jedna velika roditeljska grupa.Hvala. **Maja Gojković** drago mi je što sada postoji saglasje oko toga da je zakonski predlog dobar.S druge strane, saglasan sam takođe da niko ne sme da bude zaštićen, govorim sada o licima koja su se ogrešila o zakon, a učestvovali su na bilo koji način u nestanku dece u porodilištima. Dakle, suštinska stvar je ona koju i zakon definiše, a to je da zaštićenih niti sme, niti će biti. Svako ko se ogrešio o zakon i učestvovao na bilo koji način u nestanku dece u porodilištima biće sankcionisan.Što se tiče hitnosti, da je reč zaista u žurbi u tom smislu, pa zakon bi verovatno bio donet po tom osnovu, dakle pod pritiskom Evropskog suda još 2016. godine, kada je postojala i presuda Zorice Jovanović. Suštinska stvar je ipak nešto drugo, a to je spremnost da se suočimo sa problemima koji postoje definitivno u ovoj državi. Nažalost, ti problemi, većina njih, datira iz nekog perioda i pre ove vlasti.Da vlasti.Da li mislite da ovaj problem nije trebao da bude rešen devedesetih godina, 2000. godina? Ja sam ubeđen da je trebao. Zašto se rešava danas, a ne tada? E, to je neko drugo pitanje. Moram da kažem da ako govorimo o hitnosti, hitnost je da dođemo do istine. Suštinska stvar je da dođemo do istine da li je do krađe dece došlo i ko je ukrao ako je došlo i da se, naravno, odgovorni privedu pravdi. E, to je hitnost. To je nešto što dugujemo i roditeljima, na kraju krajeva, kao država i kao lica koja se bave nekim odgovornim poslom.Što se se tiče zakona, još jednom kažem, mislim da sa ovim amandmanskim izmenama definitivno postoji zadovoljstvo svih relevantnih subjekata. Da li je reč o svim udruženjima ili ne, to je već neko drugo pitanje, ali najveći broj ljudi koji su zainteresovani za ovu problematiku, koji su imali muku, koji su doživeli bol su zadovoljni i biće zadovoljni. Hvala. Hvala, gospođo predsednice.Ja sam hteo samo da se uključim kratko ovde ovih ovih amandmana koji su juče predloženi od strane predstavnika Vlade.Prvo, želeo bih da pozdravim takav potez, koji je juče napravljen, i mislim da je to najdemokratskiji mogući potez, jer su u prvoj meri uključeni oni koji trpe najviše u ovom društvu zbog ove problematike i ove vrste kriminala, a to su roditelji.Kada se tiče nadležnosti ove komisije koja je formirana, ovde se pominjalo i to da li sudovi treba njima da dostavljaju podatke itd. Ja mislim da je nešto drugo u celom ovom kompleksu mnogo važnije. Ja sam o tome govorio i u načelnoj raspravi pominjao. Mislim da ne treba da zaboravimo da je zakonom predviđeno sada, pored ove komisije, odnosno pre nje predviđen je stručno-ekspertski tim u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će se baviti baviti istraživanjem ukupne celokupne ove problematike i koji će biti prvi u borbi protiv ove vrste kriminala.Mislim da mora postojati dnevni kontakt, dnevna saradnja, dnevna sprega, da tako kažem, delovanja ove komisije sa stručno-ekspertskim timom koji će se odrediti u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, jer će zajednički mnogo lakše dolaziti do ukupnog istraživanja, a isto tako i do izvršavanja istraga koje sud, tužilaštvo, bilo ko ko naloži ovome stručnom timu. Zato mislim da moramo negde ugraditi i decidno još jednu stvar da kažem kada je u pitanju ovaj stručni tim u okviru Ministarstva, mislim da treba ubaciti i još jednu odredbu u ovaj zakon, a to je da je ministar unutrašnjih poslova dužan da donese pravilnik koji će da razraditi nadležnosti i rad ovog stručnog tima u okviru ministarstva. Hvala lepo. **Nemanja Šarović** Evo, pre svega radi javnosti, zaista ne mogu da sedim mirno i da slušam ove hvalospeve koje sami sebi ispevate, jer to što govorite jednostavno nije tačno.Mi

ukazivali da je zakon koji donosite neusaglašen sa presudom Međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu. Vi kažete da donosimo zbog toga, a da je žurba zbog toga onda bi morali 2016. godine.Vi očigledno

problem.Druga stvar, vama je opravdanje to što vaši prethodnici nisu rešili ovaj problem. Oni su političku cenu toga što ga nisu rešili, između ostalog i pored toga, platili 2012. godine.Treća stvar, ti prethodnici zli koji ništa nisu radili i nisu bili spremni da se suoče sa problemom su upravo vaši koalicioni partneri sa kojima i danas sedite u Vladi. Sve te političke stranke, ima ih 15, znači od SPS, JS, Karića, SPO, POKS, nema ko nije. Dakle, isti ti neodgovorni ljudi koji su odbijali da se suoče sa problemom, vi pričate kako ste danas veoma odgovorni i, bože moj, spremni da se suočite sa problemom.Da ste bili spremni, vi bi ste to uradili odmah po osvajanju vlasti. Mogli ste to i pre presude Evropskog suda za ljudska prava. Zar vam je potrebna presuda iz Strazbura da biste rešili problem ljudi, dece, roditelja, koji godinama pate i čekaju na to rešenje, i sami ste rekli, neki i 50 godina, neki slučajevi su iz sedamdesetih godina prošlog veka?Govorite o odgovornosti i o tome da ne štitite nikoga. Voljno ili nevoljno, vi ste upravo štitili te koji su krali bebe, jer ste odbijanjem da na institucionalan način rešite ovaj problem i da donesete odgovarajući zakon, njima omogućili da protekne vreme.Protokom vremena, svaki naredni dan, svaka naredna godina utoliko je teže doći do rešenja, utoliko je teže doći do istine. Koliko je roditelja čija su deca možda oteta i prodata, koji su umrli u tom prethodnom periodu? Koliko je ljudi, lekara koji su učestvovali u svemu tome, koji nikada neće odgovarati, jer su i oni preminuli u međuvremenu?Dakle, ne možete govoriti o tome da su samo drugi odgovorni, vi niste. Oni su odgovarali za period od 2012. godine, a vi odgovarate za ovih narednih osam godina ne činjenja. Neđo Jovanović.Izvolite. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se.Naravno da niko ne može biti aboliran od bilo kakve odgovornosti, pa ni oni koji su prikrivali krivično delo, jer prikrivanje krivičnog dela nije ništa drugo nego krivično delo.Nama delo.Nama zakasnela pamet ne treba. Mi smo barem zajedno u koaliciji sa stožernom i najvećom strankom, Srpskom naprednom strankom pokrenuli ovo pitanje koje drugi nisu pokrenuli.Postavlja pokrenuli.Postavlja se pitanje zašto kritičari koji to danas kritikuju nisu kritikovali onda kada je to trebalo. Zbog čega tada nisu ukazivali, kao što sada ukazuju gde su te greške, gde su ti propusti?

Malo je kasno sada za to, jer je to čisto populistička priča.Ono što je jako važno, šlagvort je dao uvaženi kolega Laketić. Činjenica je da je demagogija pozivati se na hitnost postupka. Činjenica je da je demagogija reći sada koliko to treba brzo da se uradi, brzo posle 30, 40 ili više godina. Šta to znači brzo posle toliko decenija? Šta to znači brzo ako je neko ko je prikrio krivično delo ostao apsolutno van domašaja bilo kakvog procesuiranja, a samim tim daleko od osuđivanja, odnosno oglašavanja krivim i osude na odgovarajuću kaznu? Zbog čega se te činjenice ne istaknu na način kako treba, a to znači da se demistifikuje bukvalno ono sve što je prethodilo.Ono što mi se čini da je najvažnije, nisam siguran kada govorimo o krivičnim postupcima nakon primene zakona, ovaj zakon se ne dotiče ni krivičnog gonjenja, niti se dotiče osuđivanja.

ali ovaj zakon otvara prostor da se utvrde činjenice od kojih zavisi šta se sve uradilo i ko je uradio i na koji način. Da li će to biti zastarelo? Možda. Verovatno hoće, ali će postojati jedna moralna osuda društva, jedna moralna osuda društvene zajednice za sve one koji budu identifikovani kao vinovnici najgorih zlodela ili nedela i to je ono što treba da bude poruka građanima Republike Srbije.Ako postoji bilo kakva pravna mogućnost, bilo kakvo pravno uporište za vođenje krivičnih postupaka, za procesuiranje, za isticanje bilo čega što može dovesti do naredbe o sprovođenju javnotužilačke istrage, glavnog pretresa, presude, ja bih bio srećan i siguran sam da tu sreću delim sa svima vama ovde u redovima naših poslaničkih grupa, našim klupama.Da li će do toga doći? Ne znam, pravnički nisam siguran, ali sam siguran da će se na ovaj način doći do istine, a ta istina, kada se obelodani, sigurno je da će izazvati prave reakcije društvene zajednice prema svim onima koji su učinili zverstva prema bebama. Hvala. **Nemanja Šarović** Znate kako, gospodine Jovanoviću, ovde naprednjaci mogu da kažu da odgovaraju samo za poslednjih osam godina, žuti pre njih za onih 12 godina, a ako neko snosi najveću odgovornost, to ste vi komunisti. Ovi drugi režimi, svi posle 2000. godine mogu da kažu - to se dešavalo za vreme neke druge vlasti, a ta vlast ste upravo bili vi. Dakle, komunisti koji su se posle toga prerušili u socijaliste, vi ste ti za vreme čijeg režima se sve ovo dešavalo. Vi ste ti koji su najodgovorniji i vi ste poslednji koji imate pravo bilo kome bilo kakve lekcije da držite i po ovom i po mnogim drugim pitanjima.Što se tiče toga što vi odbijate naknadnu pamet, kažete nije vam potrebna naknadna pamet, bolja je i naknadna, nego nikakva.

Sjajno je iz dva razloga. Prvi razlog, nije ni mogla zato što nije učestvovala u vlasti, nije ni bila parlamentarna stranka, pa se ušuškala u opoziciono delovanje koje je, po meni, bilo poprilično lagodno. Hajde da kritikujemo, hajde da iznosimo raznorazne populističke i demagoške stavove, ko je kriv, ko je odgovoran, mi nismo. Nema problema, ali ćemo zato salve kritika i najviše neosnovanih izneti na one koji te kritike argumentovano i činjenično ne treba ni u kom slučaju ni da trpe, niti se te kritike mogu na njih odnositi.Socijalistička partija Srbije, hvala Bogu, jeste u vlasti onoliko koliko jeste. Parlamentarna je stranka od svog postojanja, državotvorna stranka, utkala je sebe u sve vidove državnog organizovanja i to je nešto što je za ponos SPS i njenim članovima, pa i građanima Republike Srbije.Što se tiče teme o kojoj raspravljamo, da ne odlazimo od teme, jer uvek od kolege koji kritikuje čujemo nešto što je 1% vezano za temu, a 99% van teme razgovora. Da bi se vratili na temu, želim samo da istaknem još jednom jednu činjenicu koju niko neće dovesti u sumnju,

to je odgovornost prema svima onima koji zaslužuju satisfakciju, barem na ovaj način, ako nikako drugačije, barem na ovaj način kroz zakon o kome raspravljamo.

kažete da je vaš kvalitet to što ste vi stalno u vlasti. Vi time dokazujete, gospodine Jovanoviću, samo da možete sa svima.Koji je to princip? Vi ste principijelno za vlast, po svaku cenu i to vam je jedini princip. Kada se setim kako ste samo hvalili svojevremeno Borisa Tadića, pa kako ste vatreno hvalili Mlađana Dinkića, kako ste hvalili mnoge one koji su uništavali Srbiju i srpsku privredu, u kojoj su sprovodili pljačkašku privatizaciju, kako ste hvalili Radulovića kada je on biran u Vladu. Koga vi niste hvalili, znači, toga praktično nema na političkoj sceni.Šta je to što vi nama iz SRS zamerate? To što smo bili principijelni, što imamo svoju ideologiju, što se nismo odrekli svog predsednika?

- zla opozicija amandmanima utiče na zakon. Pa, to je stvarno veliki bezobrazluk što smo podneli amandmane. Vi nam govorite pre dva dana da je zakon najbolji mogući. Sada ga suštinski menjate.Moja primedba je bila upravo, ja sam vam dva puta čitao presudu Evropskog suda za ljudska prava, koji je obavezao Srbiju da formira nezavisno telo koje će se baviti ovim. Vi kažete - ne valja opozicija.Naša je zamerka bila to što niste objedinili način na koji će se doći do istine, jer da budemo jasni, nisu svi lekari učestvovali u krađi. Tu kada se uzmu svi slučajevi na gomilu, naći će se neka pravilnost, u kojim bolnicama, kod kojih lekara, u kojim smenama, kada se to dešavalo. Ja sam jasno rekao - ti ljudi treba da budu na stubu srama. **Maja Gojković** Vreme. Zahvaljujem.Reč ima Zahvaljujem se, predsedavajuća.Znate šta, gospodine, izvinjavam se, neću se obraćati gospodinu Šaroviću, jer to Poslovnik ne dozvoljava, a on to čini, iako ga vi ne sankcionišete u tom smislu, ali nema problema. Ja ću zamoliti vas da čujete ono što želim da predočim gospodinu Šarovića. Ako ima sluha da čuje, on će čuti.Ukoliko se na političkoj sceni pojave političke stranke, koliko je meni poznato i prirodno, te političke stranke se bore da ostvare što bolji rezultat kako bi bile u vlasti. Nije mi logično i prirodno da se neka politička stranka bori da bude u opoziciji. Ali, nemam ništa protiv da bude i tako. Ukoliko Nemanja Šarović i SRS tome teže, nije sporno.Međutim, zato nije ni potrebno nešto mnogo, oni jesu već u opoziciji, najmanje kredita i kredibiliteta da se istakne nešto što je istakao gospodin Šarović ima upravo on. Neka postavi pitanje sam sebi gospodin Šarović koliko je to procenata SRS na izborima ostvarila u zadnjih koliko izbornih procesa, koliko je bila van ovog parlamenta, koliko je sada njihov potencijal u biračkom telu? Hvala Bogu, spustili smo ovaj cenzus sa 5% na 3%, pa se nadam da će taj cenzus preskočiti.U svakom slučaju, moja želja je da se oni ipak ne bore da budu opoziciona stranka. Moja je želja da se sve stranke bore za vlast i da budu u vlasti kako bi državi bilo bolje.S

Ja sam se sve vreme kulturno obraćao i vama i govorio o vašoj stranci. Ono što vama može da se ne svidi i na šta očigledno nemate odgovor, to su argumenti.Vas boli kada kažem - podržavali ste podjednako i Dinkića i Tadića i Cvetkovića i Vučića i Anu Brnabić. I jedina konstanta u vašoj politici je to što vi volite vlast.Niko vlast.Niko ne spori da politička stranka može ostvariti bolji ili lošiji rezultat. Srpska radikalna stranka je ostvarivala različite rezultate. Imali smo i preko 30% poverenja građana, imali smo i 2%,

u vlasti te dve i po godine, od marta 1998. do oktobra 2000. godine, i tada se pokazalo koliko smo principijalniji od vas. Nakon 5. oktobra i Buldožer revolucije,

dosovcima petooktobarskim. Vama je bilo, pa daj još tri meseca vlasti, pa bolje i sa njima nego da ne budemo. To je taj vaš poriv što vi ne možete da kažete - pa evo bićemo opozicija, ali ćemo imati neki stav

podsetim samo mog uvaženog kolegu, s obzirom da mi deluje poprilično demagoška priča o Slobodanu Miloševiću i veličanju Slobodana Miloševića, jer je upravo iz redova SRS svojevremeno najviše da ne kažem, pljuvanja, ogavnosti bilo na ime, ličnost i račun Slobodana Miloševića.Ne znam zbog čega se to uvaženi kolega iz SRS ne seti, a trebalo bi da se seti, jer je bio

hajde neću sad iznositi kvalifikacije za koje je malopre mene optužio uvaženi kolega, ali u svakom slučaju stranka koja je bila neprihvatljiva za SRS.Ono što

koliko je SPS vremena parlamentarna stranka, pa neka sve te parametre i kriterijume uzme u obzir uvaženi kolega i neka proceni status i značaj i kvalitet njegove stranke. Hvala.

dobro znamo svi da sve ono što se donosi pod pritiskom ne može dati dugoročne rezultate.Naravno, niko normalan u Srbiji nema ništa protiv toga da se otkriju i najstrožije kazne monstrumi koji su se drznuli da kradu kradu i prodaju tuđu decu, ali nisam siguran da će ovaj zakon, kako ste ga vi koncipirali, doprineti tome.Ovde smo čuli i vi ste čuli od vrsnog pravnika, koleginice Vjerice Radete, da ovu stvar treba kvalifikovati kao delo međunarodnog terorizma i onda ta stvar ne zastareva, a očigledno da su ovde najviše tu decu, tih nesrećnih roditelja, kupovali i bili umešani ljudi iz inostranstva. Našim Našim građanima nije svojstveno da na takav način dolaze do beba, do dece, ali tu su ljudi iz inostranstva kupovali tu decu.Imam utisak da se na ovaj način, ovim zakonom, želi skrenuti pažnja sa jedne druge stvari, koja je najvažnija i najveći problem države i ovog društva, a to je natalitet koji je, nažalost, ovakav kakav jeste i ako se nešto u tom pogledu ne uradi, državi Srbiji i srpskom narodu ne piše se dobro u perspektivi. Jeste da ova Vlada ima ministra bez portfelja, gospođu Slavicu Đukić Dejanović, koja je zadužena, hajde da kažemo, za tu pronatalitetnu politiku, međutim rezultati još uvek nisu vidljivi.Možemo se mi hvaliti i uspehom, povećanjem privrede, plata, bruto nacionalnog dohotka, broja kilometara autoputa, ali ovo je vitalna stvar i bez ovoga sve ostalo pada u vodu. Istorija nije zabeležila slučaj da se neka država, neko društvo izvuklo iz krize ukoliko nije došlo do povećanja populacije, do povećanja broja stanovnika.Dakle, treba se skoncentrisati na ovu stvar i čitav čitav niz mera predvideti koje će doprineti ovome, a kada se to reši, naravno, to nije stvar koja se može rešiti trenutno, ali u taj proces treba krenuti bukvalno odmah, još sada.

zakona.Dakle, u vreme načelne rasprave mogli smo da čujemo ovde kako je ovo ta vlast koja je preuzela odgovornost da reši nešto što nije moglo biti rešeno pre 10, 20, 30 ili koliko već godina, da su se konačno suočili sa problemom i da će ova vlast to rešiti itd, a onda kada smo mi u načelnoj raspravi govorili o tome da ovim predlogom zakona, bez ovih amandmana, nema suštinskih rešenja tj. nema nikakvih rešenja, osim isplate novca nekim ljudima koji su u potrazi za istinom o svojoj deci, onda se u dva dana amandmanima to ispravlja i formira se ovakva komisija.Ukoliko

na tome se radi, postoje ljudi koji to pišu, jel tako, oni konsultuju neke druge, istražuju te slučajeve kako bi takav jedan predlog zakona trebao da izgleda, neko vreme se na tome radilo, dve godine sigurno u skupštinskoj proceduri i samo se u dva dana sve promeni, šta to govori o shvatanju zakona, shvatanju parlamentarizma i uopšte uloge parlamenta u Srbiji kada je u stanju tako nešto da se desi posle dva dana?Mi smo čuli da se u stvari sve rešava od gospodina Stefanovića, da se to sve rešava, kako će policija svakako vršiti istrage i bez nekih zakonskih rešenja, da će policija sprečiti sve neke buduće pokušaje otimanje dece itd, ali da je to taj zakon koji smo mi čekali. Kada smo mi iz SRS govorili o tome da je potrebna uloga države, da se u tome svemu pokaže, da li kroz anketni odbor, da li kroz ovakvu neku komisiju,

a onda u dva dana se to sve isto radi.Ovi amandmani koje treba ovaj predlog zakona da sadrži su suštinski u kontradikciji sa onim što je pričao gospodin Stefanović, a Stefanović je bio ovde predstavnik predlagača. Šta to govori ovoj Vladi Republike Srbije? Da li vi imate neki dogovor uopšte pre nego što dođete u Skupštinu? Da li vi te zakone čitate? Da li tamo istražujete? Dakle, u dva dana sve ono što je pričao gospodin Stefanović apsolutno pada u vodu.Može pitanje da se reši kroz ovu komisiju, i to je potrebno, ali ono što je najpotrebnije, a što se ne vidi, jeste politička volja da se to pitanje reši. Dakle, možemo da imamo najstručniju, najbolju, sjajnu komisiju, ali ako nemamo političku volju da se to pitanje reši,

svih lekara, policajaca, ljudi povezanih sa porodilištima u tom periodu, za koje se sumnjiči da je došlo do nestalih beba, odnosno do krađe beba iz porodilišta, pa bi se rešio jedan jedini slučaj na primer, ali taj jedan slučaj bi mogao da bude ključ rešavanja celog tog procesa, cele te mafije, zato što niko ko je učestovao u krađi beba nije to radio samo jednom i nisu to lica koja nisu povezana jedna sa drugima i zato je to na taj način trebalo da se reši, odnosno da se pokuša da se reši.Mi smo bili svedoci, ja ne znam da li je ministar Đorđević u tome učestvovao, ali malo, malo kako se pojavi neka afera u javnosti oko ministara, pa je jedan ministar umešan u malverzacije sa „Krušikom“, pa je drugi ministar umešan u neke malverzacije sa nekim drugim stranim kompanijama kao što je Zorana Mihajlović, odmah se automatski vadi neki poligraf, ide ministar da se kune u svoju nevinost na poligraf i onda je vest, ne sudska istina, ne šta se zaista desilo, ne ko je u pravu - nego ministar je prošao poligraf.Dakle, to je metod traženja istine u Srbiji kada dođe do neke afere vezane za ključne predstavnike režima, a posle toga kada kažemo – gde vam je sad poligraf, gde vam je poligraf u ovoj istrazi? Ako je to tako jedno sjajno sredstvo koje odvaja laž od istine, molim lepo poligraf i svi lekari, babice, policajci, svi ljudi koji imaju bilo kakve veze sa porodilištima u vreme krađe dece iz porodilišta ili gde se sumnjiči da je do te krađe došlo prvo na poligraf. To bi na primer bio jedan prvi korak. Došlo bi se do nekih informacija koje bi bile dovoljne za nastavak tog procesa, odnosno traženja istine o deci.To kada se pojavilo nije izgledalo kao istina, priča o krađi dece iz porodilišta. Ali, kako je moguće da kada je jedan veliki broj roditelja utvrdio da je to istina, ljudi pronađeni, neki, od tih ukradenih, kako su neki roditelji, odnosno udruženja roditelja mogli da dođu do nekih informacija za 10, 20 ili 30 godina, a Republika Srbija to nije u stanju? Kako su sposobniji roditelji, pojedinci i ta udruženja od državnih organa?Što se tiče ovog novca, šta je tu poneta, odnosno zbog čega se takvo rešenje donosi? Evropski sud za ljudska prava je doneo presudu koja treba da bude razlog, ne naravno istina, nego samo zato što je Evropski sud za ljudska prava doneo presudu za taj jedan slučaj i naravno zbog toga se ovde usvaja zakon, ne zbog neke namere da se to pitanje i utvrdi, to je valjda svima jasno, i tamo je označena neka cifra od 10.000 evra, a onda u zakonskom rešenju kaže se roditelj ima pravo na pravičnu naknadu u iznosu do 10.000 evra. Gde su ti ljudi, tj. kako je moguće praviti razliku između tih ljudi ukoliko oni zaista imaju informacije, indicije da su deca ukradena, pa se jednom isplati 5.000, drugom se isplati 7.000, trećem se isplati 10.000 evra? Znači, to je od jedan do 10.000 evra. Neko može da dobije i jedan evro, jel tako? Kakvo je to rešenje? Ko to može da proceni da je jednom čoveku dete puno ukradeno, baš mu je ukradeno u velikoj meri, pa će on dobiti 10.000 evra, a nekom drugom dete nije toliko ukradeno, ukradeno mu je u mnogo manjoj meri pa će on dobiti 100 evra? Gde je tu logika, kao i kod mnogih drugih pitanja?Dakle, prvobitno zakonsko rešenje pokazuje da umesto da se država suoči sa konkretnim problemima i da nastoji da ih reši, koliko god to bilo iscrpljujuće možda ili mukotrpno ili teško, ide se linijom manjeg otpora. Još ćemo da vidimo kako će se pokazati ta komisija, ali intencija sa tih zamišljenih 10.000 evra jeste možda da se na taj način neko od njih, koji teško živi, koji možda nema posao, možda je u teškoj životnoj situaciji, svakako bi mu 10.000 evra značilo, znači, intencija je da taj neko ko bi možda taj novac primio odustane od dalje istrage, odnosno potrage za informacijama, odnosno potrage za svojim detetom. Ja ne vidim drugi razlog za to donošenje, a ne rešava problem.Ukoliko bude komisija u skladu sa tim marketinškim pristupila problemima, onda neće ni ona ništa uraditi. Dakle, ide se linijom manjeg otpora, pokušava da se novcem reši problem, odnosno da se novcem nekome da neka uteha, a posle da se nastupa kako je posle određenog perioda te i te vlasti ovo pitanje konačno rešilo, što nema veze sa istinom.Govorili istinom.Govorili smo ukoliko se pojavi bilo koja cifra u zakonskom rešenju, kolika god da je ona, ona na neki način faktički stavlja cenu na jedno dete, koja nije ni fiskna. fiskna. Može da padne ili poraste cena deteta. Kada smo donosili ovde zakon koji propisuje da je svaki građanin Srbije obavezni davalac organa ukoliko se pre toga sam pisanom izjavom kod notara te saglasnosti ne odrekne, odnosno to izričito zabrani, govorili smo o veoma, veoma potencijalnoj mogućnosti da to bude izvor da se snabdeva crno tržište ljudskim organima za Zapadnu Evropu, pošto oni nas i vide kao jedno tržište, kao izvor resursa od jeftine radne snage do prirodnih resursa, od sirovina itd, zašto ne i ljudskih organa?Ovo može da bude potencijalno izvor, tj. resurs za crno tržište zemalja EU sa decom. Čuli smo već komentare iz EU na tu temu, pre svega iz Nemačke. Tih slučajeva je bilo. U Srbiji se o tome ne govori. Srbija se time ne bavi. Ovo sa ovom cenom, jer čim se stavi cena, odnosno čim se stavi cifra to je u stvari cena. To je ono što je problematično.Umesto da ste nastojali da se neki roditelji povedu za tim novcem da možda odustanu, trebali ste da im ponudite istinu, a trebali ste prvo da se temeljno pripremite, da znate šta ćete i kako ćete sa takvom komisijom, a ne da komisiju smišljate u dva dana. Neozbiljan pristup je od strane Vlade Republike Srbije ukoliko se samo za dva dana nešto osmišljava što treba da bude ključno u rešavanju ovog pitanja.

nije.Drugo, niko nije razmišljao o tome kakva može slika u javnosti da se stvori kada počnu ljudi koji nemaju veze sa nestalom decom da govore kako imaju, da izmišljaju, da varaju u nadi da će doći do ovih 10.000 evra na neki način. Da li vi smatrate da je to možda potencijalno kompromitujuće za sve te ljude koji 20 ili 30 ili koliko god godina traže istinu za svoju decu? Ukoliko se neki hohštapleri pojave u nadi da će dobiti ovaj novac, pošto je, vidimo već, vlastima u Srbiji mnogo bolje da se novac isplati, a da se ništa drugo po tom pitanju ne radi, da li će na taj način biti kompromitovani svi ovi ljudi koji na tome insistiraju već dugi niz godina?Dakle, godina?Dakle, opet kažemo, budući da se rešenje ne nazire, da treba tek da se vidi kakav će biti rad te komisije, ono što je ključno u rešavanju ovog pitanja, kao i svakog drugog, a to je ono što vidimo da često nedostaje, to je politička volja. Ukoliko ima političke volje, ovo pitanje može da se reši. Ukoliko ovo pitanje samo treba da se skine sa dnevnog reda, e, onda će se isplatiti i novac. Takva je situacija. Forma bez ikakve suštine, to je predlog ovog zakona.Nije korektno sa strane Vlade Republike Srbije, po našem mišljenju, da posle donošenja ovog zakona bilo ko može da kaže da je ovo pitanje u Srbiji rešeno i da je ova vlast posle 20 godina rešila pitanje nestalih beba. To bi bilo nemoralno, to bi bilo sramotno, to bi bilo skandalozno, a videli smo već takve najave pre nego što je zakon došao u skupštinsku proceduru od strane ministra pravde.Dakle, pravde.Dakle, umesto da okrećete glavu od problema, umesto da idete linijom manjeg otpora, treba odlučno da pristupite rešavanju i istraživanju, tj. istrazi šta se desilo sa tom decom i onda da vidimo kroz neki period rezultate rada, a ukoliko budete donosili zakone samo zato što su takve smernice Evropskog suda za ljudska prava, onda nećemo stići, zaista, nigde. Hvala